Заповядайте, госпожо Христова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! С внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета се предлага подготовката на децата за училище да е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Едно такова решение би било удачно за решаване на някои от проблемите на българското образование. Предучилищното възпитание и подготовка, а също така и методиката, по която се провежда, са много важни с оглед формирането на положително отношение към училището и създаване на интерес и мотивация за учене. Свидетели сме на по-бързото развитие на децата в ранна възраст, на всяко следващо поколение в сравнение с предходното, което налага да бъдат направени адекватни промени в системата на образованието, отговарящи на нуждите на децата и необходимостта от висококвалифицирани млади кадри. В мотивите на законопроекта се твърди, че приоритет на правителството с инвестиции в образованието е от най-ранна възраст, а именно в предучилищното такова. Тук си задаваме въпроса: след като това е приоритет на правителството, създало ли е то условия 5-годишните деца да бъдат приети и обучавани в условията на предучилищната подготовка от 15 септември, тоест само след около месец и половина? Видно е, че такива условия липсват, даже тази отговорност е прехвърлена на общините, без да е осигурено необходимото финансиране. По данни на Националното сдружение на общините в Република България от всички общини в България 45 общини не могат да осигурят подходящите условия. Водещи в тази статистика са София, Пловдив, Варна, Ямбол и други, тоест точно там, където и в момента лисват необходимите бази. В мотивите се говори още за равен достъп до образование. Длъжни сме да бъдем коректни и да признаем, че в общините, където има условия, 5-годишните деца ще започнат предучилищна подготовка, а в другите общини, където няма такива условия, това не е възможно, което означава, че реално децата нямат равен достъп до образование, именно поради това, че не са създадени необходимите условия. Не мога да не се съглася обаче с тезата, че посещаването на детска градина и предучилищна подготовка приобщава децата към училищния процес в ранна възраст, който от своя страна допринася за намаляване на необхванатите и отпадналите деца. Ако искаме да има резултат в това отношение, трябва да бъде променена политиката и по отношение на сегрегираните детски градини и училища, като бъдат премахнати. Самият факт на сегрегация, допустима от държавата, и ниското качество на образование там, обособяват групи от млади хора, които са асоциални, не конкурентоспособни и заклеймени с това, че са учили в „различното” сегрегирано училище. Ако в такива детски градини и училища бъде провеждана предлаганата от правителството двегодишна предучилищна подготовка, уверявам ви, че няма да има никакъв смисъл, да не говорим за ефективен резултат. Образователният процес в тези институции не е на необходимото ниво и ако не бъдат премахнати, ще продължим да се въртим в омагьосан кръг, от което губи цялото ни общество. Безспорен е фактът, че е необходимо да се наблегне на дейностите, свързани с усвояването на български език по отношение на децата, за които същият не е майчин. Недостатъчното владеене на български език създава сериозни затруднения при провеждането на учебния процес в първи клас както за децата, за които той не е майчин, така и за останалите, като ролята на така наречените помощник-учители вместо да облекчава, допълнително затруднява образователния процес. Недопустимо е учителят да преподава на български език, а до него помощник-учителят да превежда за част от учениците, например, на цигански език. Както неведнъж сме заявявали от „Евророма”, българският език трябва да се учи и говори в училище това ни прави единна и консолидирана нация, а циганският – вкъщи. В заключение ще припомня, че голяма част от родителите са резервирани по отношение готовността на децата и най-вече – на предучилищната система, за реализиране на законопроекта. Аз лично считам, че това е една добра визия

Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение към законопроекта? Народният представител Веселин Методиев – заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Предлаганото изменение на Закона за народната просвета беше гледано на първо четене преди доста време в комисията и искам да споделя с вас, че тогава ситуацията беше една, а днес – друга. Тогава, на почти всички въпроси, които възникваха спонтанно и логично, отговори почти нямаше. Например: какво ще правят децата в училище или в детската градина в тази предучилищна подготовка? С какво точно ще се занимават? Колко време ще бъдат там? Има ли финансова възможност да бъде посрещнато това през тази или през следващата учебна година? Кога ще са готови общините? Готово ли е министерството с държавните изисквания, които ще въведе към тази предучилищна подготовка? Да не продължавам! Но за честта на фактите трябва да кажа, че, включително днешното изказване на министър Игнатов, започна да просветлява тази област и да създава възможност, за която говореха колегите преди мен, а именно да се постигне съгласие. На територията на средното образование, а особено на началното, политическото съгласие е постижимо. Казвам го и от опит. Не е трудна работа, трябва малко повече търпение и малко повече воля. Може би на второ четене този законопроект, за който аз днес не мога да гласувам „за”, ще получи съгласието на всички парламентарни групи. Такова е моето усещане, така върви и дебатът. И надеждата ми е такава. Защо? – да се аргументирам. Първо, защото господин министърът днес каза, че целта, която се поставя в предучилищното време, е децата да започнат да общуват по-добре, да се адаптират към социалния живот, към това, което ще ги посрещне в самото училище.

По отношение на един от основните въпроси, върху които се акцентира – че законопроектът подпомага отпадането като проблем на българската образователна система. Уважаеми господин министър, колеги, които се вълнувате от тези въпроси, искам да ви кажа числата, за да не бъдем прекалено взискателни към една система, каквато е образователната ни система. Вчера по Българската национална телевизия гледах проучване

Високоразвити общества с образователни системи като нашата, в смисъл, с традиции, не се притесняват от този факт. Разбира се, гледат да намаляват този процент. Такова българско постижение, каквито са тези 2%, не е за подценяване, а е за гордост. То не трябва да служи като аргумент, че, виждате ли, нашата образователна система се нуждае от голяма промяна в тази посока, защото тя наистина е постигнала почти максимума. Моите уважения към малцинствата в България, но ако някой с ръка на сърцето излезе на трибуната и каже, че е постижима задачата за интеграцията на малцинствата в България през следващите 10-15 години през законите за просветата и го каже с убеденост, мисля, че ще излъже. Това не е възможно, не е постижима цел. Защо? Първо, защото не сме постигнали по-простата цел – да направим смесени паралелки и не можем да я постигнем вече доста години, а продължаваме да изграждаме училищна мрежа – преди малко беше говорено за нея, която наричаме с небългарската дума „сегрегирана”. Когато сме на този хал, да говорим, че ще обхванем 100% и няма да има отпаднали деца, е абсурд. Това не е аргумент. Не го ползвайте повече, няма смисъл от този аргумент! Ние сме на много прилично равнище по отношение обхвата на младите хора в българското училище.

Не мога да се съглася, че ще оставим въпроса така: някои общини са готови, други – не. Това не е възможно да се запише в закон,

Това може, но подходът трябва да е друг! Навремето така беше постъпено с делегираните бюджети. Нека да се направят пет пилотни общини, нека да тръгне при тях, да поработи две години и след две години дайте, ще напишем закон и ще решим въпроса. Но сега да пишем закон и да не сложим ред на влизането в сила, забележете – на задължително нещо, защото става дума за задължително ходене на децата в предучилищното образование – това е невъзможно да се случи по този път,

според мен не е възможно, тоест текстът трябва да бъде оправен! Абсолютно задължение към днешна дата да се въведе при всички тези неясноти не е възможно. От друга страна, да ви кажа коя мрежа е най-готова – не държавната и не общинската. Най-бързо и най-лесно ще се адаптират частните детски градини по много простата причина – в техен интерес е да отворят ветрилото и да спазят изискванията. Ако господин министърът каже още два пъти в публичното пространство, че въпросът за конституционната възраст и издръжката на всяко дете засяга цялата училищна мрежа, която включва и частните,

Ето ви абсолютно ясен пример как ще се развият нещата в близка перспектива. За глобите, с което завършвам. Аз съм „за”, нека да са големи.

Резултатът беше, че не успях. Дай, Боже, господин Игнатов, да успеете! Пожелавам Ви го от все сърце! Мисля обаче, че обективната реалност е такава, че няма да успеем да съберем тези пари.

Няма. Други народни представители, които желаят да вземат отношение към законопроекта? Заповядайте – народният представител Огнян Стоичков има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, обещавам да бъда кратък, тъй като много от нещата бяха казани, включително и от господин Методиев, който говори преди мен. За мен като юрист беше важно по време на обсъждането на проекта в комисията кога влиза в сила законът – след една година, когато общините се подготвят,

така, както върви графикът на Народното събрание – началото на м. август. В комисията всички подкрепихме идеята и философията на министъра на образованието. Това е правилната насока, в която не само българското общество, но и европейското общество върви по Стратегия 2020. Дотогава 95% да бъдат обхванати, включително и четиригодишните. Но аз бих попитал към момента с каква статистика разполагаме – в период на криза кои европейски държави през последните две години са предприели тази законодателна мярка в парламентите и кои държави през последните две години са приложили тази мярка ефективно? Да, аз също знам опита на старите демокрации, утвърдени и богати държави. В Испания отдавна учат четиригодишните. Отдавна! Но през последните две години, от 2008 г., европейските икономики се задъхват за най-животрептящите нужди, камо ли да прилагат днес, през 2010 г., Стратегията до 2020 г. Също така в комисията не бе представена статистика колко от общините са готови сега, днес, от 1 август или от 15 септември, ако говорим за училищата, да поемат тези малчугани малчугани за обучение. Не на последно място – колко са тези малчугани, колко са тези петгодишни? Ако използваме статистиката от Националния статистически институт, цифрите говорят съвсем друго и съвсем тревожна е информацията за тези 7,5 милиона, предвидени до края на бюджета. В този смисъл идеята е добра, идеята е правилна и ние я подкрепяме. Но изпълнението е опасно, уважаеми дами и господа. Ние не можем да правим експерименти с петгодишните деца. Не можем да правим пилотни проекти, в които пилотите са децата. Ние като държава трябва да сме наясно доколко сме готови да направим това като закон и този закон веднага да влезе в сила. Защото в момента законът е схоластика от пожелателни норми и строго секционни норми. Както каза господин Методиев – глобяваме родителите солено. България не е федеративно устроена държава и нямаме федерални закони. Законът не може да е един в Сандански, защото Сандански може да го приложи, а да е друг в Смолян. Законът трябва да е еднакъв, задължителен на територията на цяла България. Затова, когато държавата е готова да посрещне това като предизвикателство, може да глобява родителите и по 2 хил. лв. Защото сега вместо равен старт на всички ученици, ние можем още повече да задълбочим проблема. Защото, ако в една община моето семейство, където живеят моите деца, живея аз, не мога да осигуря това петгодишно обучение, след което аз се преселвам в друго населено място, където петгодишните вече са обхванати и моето дете започва І клас с тези деца, които две години вече са обучавани. Тоест, дали ние уеднаквяваме старта на първокласниците, или с тези пожелателни норми общините – когато и където поетапно, както могат да приложат закона, не правим по-голямата беля? В тази насока, пак казвам, идеята е добра, но изпълнението трябва да бъде направено, когато сме готови. И на последно място казвам, в края на годината е записано в проекта на на програмата на Министерския съвет – на 22 декември Министерският съвет ще одобри новия Закон за училищното образование. Аз питам: какво пречи в този закон, след като видим как започва сега учебната година като материална база, като транспорт, като храна и т.н., тогава,

Тезата на министъра е една свежа идея, която аз приветствах и на заседанието на комисията, но аргументацията според мен не е валидна и веднага ще ви кажа защо. Основната идея е да се обхванат в много ранна възраст всички деца в България, или колкото се може повече, за да могат те да получат образование в смисъл да изправят езика, да знаят българския език, като се качват по стълбицата. Да знаят за какво става дума. Целта е циганското малцинство, децата им да могат да влязат колкото се може по-рано в обхвата на училищата

Колкото по-рано децата влязат в системата на образованието, толкова повече се издигат техните интелектуални възможности. Колкото по-рано те се обучават на различни умения по отношение на образованието, толкова повече в следващите класове те ще придобиват способности да се вдигне нивото на тяхното образование, за да се постигне в определен смисъл едно елитарно ниво. И точно поради тази причина, която е вярна, аз приветствам едно такова предложение. Иначе, ако се касае за обхвата на циганчетата, това е един друг свят. Много пъти съм го казвал и съм го написал много пъти – това е един друг свят, един друг културен модел,

Нашите училища ще продължават да бъдат сегрегирани. Нещо повече – дечицата, циганчетата, които попаднат в тази обстановка на българчетата в едно и също училище, в един и същи клас, ще теглят цялото ниво на тяхното образование и обучение надолу и ще пречат на другата страна, страна, за която говорим, за целта на тази мярка, която предлага министърът. Те ще смъкват нивото. И това се вижда и сега, и пак няма да бъдат обхванати, така че тази страна от замисъла не може да се реализира. Тя не може да се реализира по обективни причини. И тези обективни причини не са само за България. Те са за всички останали европейски държави, особено тези, които все още се намират в зоната на прехода, в зоната на догонващите култури. Дали, както каза моят колега Огнян Стоичков, това може да се редуцира в тези срокове, с които разполага законът, аз също се съмнявам. Мисля, че трябваше да се разтегли още малко срокът и в това предложение, което е сега, да се направят някои поправки, за да се види как ще бъде, да се проведат някои експерименти, защото наистина има зони в България, има училища в България, които просто не могат да поемат такава функция. И аз в едно предаване, не помня в коя телевизия беше, в която се изказаха няколко директори на училища на високо ниво, училища с добри постижения, казаха, че не могат да ги поемат, защото нямат такива възможности. Мисля, че в този смисъл законът трябва да бъде поправен.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми проф. Станилов! Очаквах в много голяма степен расистко изказване от вашата партия.

поставяте разделение между децата от български и ромски произход! Това, господин Станилов, е недопустимо, защото Вие сте български народен представител и Вие би трябвало да сте отговорен и държавник. Благодаря, че ми дадохте възможност да продължа да говоря, защото досега ме репликирахте от място. Уважаеми проф. Станилов, проф. Станилов, това, което казвате, няма как да доведе тези деца до по-високо образование! Няма как децата да продължават да бъдат обучавани в сегрегирани детски градини и училища, където продължава да се говори на цигански език. Няма как тези деца да излязат оттам и вие да очаквате да бъдат адекватни и пълноценни български граждани! Докато тази политика продължава, тези деца ще останат на това ниво, тези хора ще останат на това ниво, защото не им се дава никакъв шанс за развитие! Втора реплика? Заповядайте, господин Исмаилов. Много моля за по-малко страсти и коректен тон на всички.

СТАНИЛОВ (Атака): На колегата от ДПС само ще му дам един пример за Америка, който той вероятно не знае. Аз съм го казвал в другия парламент. От времето на президента Кенеди досега са дадени към 700 млрд. долара за адаптация на афроамериканците към бялото общество. Резултатът е: 30% са адаптирани, останалите живеят в гета и това го има, където си поискате да го намерите. Това е хубав резултат. Парите са големи и е хубав резултат. Аз говоря за други неща – говоря за стационарно население в България и говоря за социално-номадско население в България. Вашите избиратели, колеги от ДПС, не се отнасят към социално-номадското. Те са просто стационарни хора. Тяхното място в този проект на министъра си е ясно – то е заедно с българите, евреите, руснаците, арменците. Всичко това си е на място. Аз говоря за друг културен модел, който е доказан.

Те не искат да се учат! Не става дума за децата – става дума за техните родители. Те просто не ги пращат на училище. Няма да плащат глоби, няма да ги пращат на училище. За тяхната адаптация се изискват съвсем други мерки – съвършено други мерки, които аз съм написал написал в специална статия, за която в миналия парламент управляващите даже ме поздравиха от тази трибуна. Обаче за мярката, която може да ги адаптира, се изискват ужасно много пари и изключително енергични мерки, които даже в Европа ги няма, не са предприети! Там те са на друго ниво, но пак са социални номади. Това, за което ние спорим тук и госпожата ме репликира, просто не е вярно.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще бъда безкрайно кратка. Заявих изказване, тъй като не считам, че трябва да правя корекция на нечие изказване или да създавам впечатление, че поне така го правя. Ще бъда максимално кратка, както казах, с някои акценти. Изключително съм спокойна за това, че аз не мога да сложа нови аргументи, а само мога да кажа, че всички изказвания дотук ми приличат на онази фраза на онзи демократ в зараждането на българската демокрация, който казваше много сполучливо термина „Да, да, ама не”.

на приложение на този текст на закона за включване на 5-годишните в тази образователна стратегия за предучилищна подготовка и възпитание. Там имаше твърде малко и по-скоро несъществени – почти не аргументи, а, бих казала, закачки по отношение на това защо не трябва да се включва сега и в този момент и защо тези текстове не трябва да съществуват. Аз ще добавя малко разяснителни неща в подкрепа на текста и затова, защото той наистина трябва да бъде приет, и то час по-скоро. На първо място, защото това не е от вчера и от днес, а защото това е декларирана политическа стратегия на кабинета още по времето, когато правихме избори и още когато ние искахме да бъдем една европейска партия, с европейско образование, което да бъде приоритет в нашата политика. И то днес се случва. На второ място, тези основания, които сме заложили в закона, ясно и категорично казват, че ние ще направим това включване на 5 годишните, които и така са приети до 75% в детските заведения, да достигнем европейската стратегия и европейската политика на тези осем държави, които колегите вече изброиха, които са включили в този процес 95% от децата. Да не говорим, че в страни от Европейския съюз и извън него работят по тези програми и по тези стратегии с деца от две и половина години. По никакъв начин

заделените средства, които не само Министерството на образованието в момента ще инвестира в тази инфраструктура на образованието за изграждане на детски заведения, за да могат да включат тези деца, трябва да бъдат усвоени. На четвърто място, според мен трябва да индикираме тази политика с реални действия, за да активизираме държавните структури да правят тези детски заведения и да изграждат тази инфраструктура. Ще го включим поетапно и то ще има гратисен период, и ще бъде точно там, където общините имат готовност за това и където детските заведения по привилегия ще приемат тези деца. Училищната среда. Аз искам да се говори правилен български език тук. Господин Методиев е прав, виждам, че и колегата Стоичков, който ще готви Закон за българския език - трябва да има изискване за правилното говорене от тази трибуна. В този смисъл ние говорим за поетапно включване, както казах. Ние говорим за гратисен период. Ние говорим за група и само в изключителни случаи ще бъде в училищна среда, която е готова, която е отделена. Съжалявам, че тук го няма господин Имамов, но ми звучеше доста несериозно и, меко казано, некомпетентно. Там няма да има чинове, няма да има зали, учебни предмети. Трябва да се знае, че те работят с учебни помагала, а не с учебници, работят ролеви игри. Психоклиматът, в който общуват и комуникират, ще бъде различен. Несъстоятелно ми звучи твърдението на господин Стоичков, който каза: „Моето дете ще се премести”. Ами, нищо по-различно от сегашната ситуация, господин Стоичков. Вие днес също може да се преместите и да бъдете в една детска градина в Карлово, и да няма места в София, където детето Ви да бъде прието, и то отново да бъде 5-годишно. Къде е казусът? Какво се случва? Аз смятам, че като европейска страна, претендираща не само по медии, не само, когато отиваме на европейски форуми, ние трябва да правим точно тези политики. Подкрепете усилията на правителството, на Министерството на образованието, това да се случва във възможно кратки срокове. То е необходимо на България. То е необходимо на нашите деца. Благодаря ви. И аз благодаря. Реплики – не виждам реплики. Други изказвания няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета под № 002-01-53, внесен от Министерския съвет на 14.06.2010 г. Моля, гласувайте.

С това законопроектът е приет на първо четене. Вносител е Министерският съвет. 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор

Благодаря, господин председател. „ДОКЛАД по Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие с № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2010 г.

№ TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. На заседанието присъстваха Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните, Йени Кацарска – съветник на министъра на земеделието и храните, Любчо Тричков – началник отдел „Горска политика” в Изпълнителна агенция по горите. Законопроектът беше представен от Георги Костов, който изтъкна, че Споразумението е сключено в отговор на искането за финансова помощ за осъществяването на Проект в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Договореното безвъзмездно финансиране възлиза на сума 430 хил. щ. д. Проектът е с продължителност три години и предвижда предоставянето на конкретна техническа подкрепа на Изпълнителна агенция по горите към министъра на земеделието и храните с цел завършване провеждащата се институционална реорганизация, обучение на основния персонал за подобряване на управлението на горите и подобряване предоставянето на услуги. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 19 народни представители, без „против” и „въздържали се”.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 в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет”. Благодаря. За доклада на Комисията по земеделието и горите Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам първо да направя процедура за допускане в залата. Моля да подложите на гласуване допускането в залата на заместник-министъра на земеделието и храните господин Георги Костов. Режим на гласуване по повод направеното процедурно предложение.

IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2010 г.

IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2010 г. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните госпожа Светлана Боянова, госпожа Йени Кацарска и господин Любчо Тричков от Изпълнителната агенция по горите, и експерти. Законопроектът беше представен от госпожа Кацарска. Тя изтъкна, че Споразумението е сключено в отговор на одобрено искане за финансова помощ от името на Република България за осъществяването на проект в подкрепа на институционалната реформа в сектор „Управление на горите”. Международната банка за възстановяване и развитие ще отпусне безвъзмездно финансиране в размер на 430 хил.

Целта е подобряване на управлението на горите и подобряване качеството на предоставяните услуги. Господин Тричков обясни, че проектът съдържа три основни части. Първата е разработване на обща визия за развитие на сектора и нейното популяризиране чрез медийни прояви, семинари и други мероприятия за оценка на самата реформа като целта е повишаване на осведомеността. Ще бъдат предоставени консултантски услуги и обучение на експертите, които ще разработват концепцията. Вторият етап е техническа подкрепа като консултантите ще бъдат натоварени с изработването на конкретни модели за реформа. Третият етап ще бъде изграждането на административен капацитет. В тази връзка ще бъдат разработени и приложени конкретни модули за обучение. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат изградени и въведени в действие нови институционални структури в сектор „Горско стопанство”, да бъде завършено обучението на 20 служители, подготвени да обучават, и 100 служители, които ще могат да работят и да поемат отговорността в новосъздадените институции. Споразумението не предвижда други финансови задължения за Министерството на земеделието и храните, освен осигуряването на работно място и техническо оборудване, осигуряване на експерти по финансово управление и по възлагане на поръчки, командироване на служителите за провеждане на обученията и осигуряване на местен транспорт. Тези средства ще бъдат за сметка на утвърдените разходни лимити по бюджета на Министерството на земеделието и храните, съответно на Изпълнителната агенция по горите. Разходите за учебни материали и лектори са за сметка на Международната банка за възстановяване и развитие. В Споразумението са разписани методите за наблюдение, отчитане и оценка на напредъка по проекта, както и изготвянето на съответните отчети. Изброени са и показателите за изпълнение, финансово управление, възлагането на поръчки, както и условията и срокът за теглене на средствата. В заключение, Комисията по земеделието и горите с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2010 г.”. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 14 юли 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Споразумението е сключено в отговор на искането за финансова помощ, отправено до Международната банка за възстановяване и развитие от името на Република България за осъществяването на Проект в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор. Международната банка за възстановяване и развитие ще отпусне безвъзмездно финансиране в размер на 430 хил. щ. долара в подкрепа на провеждащата се реорганизация. Проект IDF № TF-096228 предвижда предоставянето на конкретна техническа подкрепа на Изпълнителната агенция по горите към министъра на земеделието и храните с цел: да завърши провеждащата се институционална реорганизация; да обучи основния персонал за подобряване на управлението на горите в страната и да подобри предоставянето на услуги. Проектът е с продължителност 3 години и включва следните части: разработване на обща визия и методи за повишаване на осведомеността, техническа подкрепа за процеса на институционалната реформа и изграждане на капацитет за обучение. В резултат от прилагането на проекта се очаква изграждането и въвеждането в действие на нови институционални структури и завършено обучение на техните служители. Поради клаузата за международен арбитраж в Раздел 5, § 5.03 от Стандартните условия за безвъзмездни финансирания от Световната банка, които са неразделна част от сключеното споразумение, същото подлежи на ратификация от Народното събрание със закон. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект

Благодаря. Откривам разискванията. Колеги, изказвания? Няма такива. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-26, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2010 г. Гласували

за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие Член единствен. Ратифицира Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 31 май 2010 г. чрез размяна на писма.”

текст. Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма. С това законопроектът е приет и на второ гласуване.

„На заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.), подписана на 7 юни 2010 г. в София. На заседанието присъстваха представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”, Радослав Станолов – главен експерт, и Виолета Нешовска – старши експерт в същата дирекция; от Министерството на външните работи: Генка Белева – началник на отдел „Международно частно право”; и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Любомир Полимиров – директор на дирекция „Инвестиционна дейност”. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Силвана Любенова. Спогодбата предвижда правителството на Федерална република Германия да предоставя на правителството на Република България или на други получатели, които да се изберат съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитна банка за възстановяване средства във вид на свързан заем в размер до 34 млн. 373 хил. евро за проект „Комунална инфраструктура – Техническа инфраструктура 2010 – 2013”, като в тази сума се съдържат 4 млн. 700 хил. евро от обещаната за 2003 г. сума и финансов принос за изграждането на Фонд за проучвания и експерти в размер до 300 хил. евро, ако след проведена проверка бъде установена годността му за насърчаване. Условията за предоставянето и използването на посочените суми, както и редът за възлагането на поръчките ще се определят с договорите, които трябва да се сключат между Кредитната банка за възстановяване и получателите на заемите и на средствата за финансиране, които се регулират от действащите във Федерална република Германия правни разпоредби. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 19 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Добрев. „ДОКЛАД по Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006г.), № 002-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2010г. На свое редовно заседание, проведено на 14 юли 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.). На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма госпожа Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”, господин Радослав Станолов главен експерт, и госпожа Виолета Нешовска – старши експерт, от Министерството на външните работи госпожа Елена Шекерлетова – началник на отдел в Дирекция „Европейски страни”, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Калина Шопова – експерт в Дирекция „Инвестиционна дейност”. Законопроектът беше представен от госпожа Силвана Любенова. С предлагания законопроект се предвижда правителството на Федерална република Германия да предостави на правителството на Република България или на други получатели, които да се изберат съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитната банка за възстановяване средства във вид на свързан заем в размер до 34 млн. 373 хил. евро за Проект „Комунална инфраструктура – Техническа инфраструктура 2010-2013”. В тази сума се съдържат: - 4 млн. 700 хил. евро от обещаната за 2003 г. сума, първоначално предвидени за кредитна програма „Насърчаване на малките и средни предприятия”, които сега се пренасочват и - финансов принос за изграждането на Фонд за проучвания и експерти в в размер до 300 хил. евро от обещаната за 2003 г. сума. Използването на посочените суми, условията за тяхното предоставяне и редът за възлагането на поръчките ще се определят с договорите, които трябва да се сключат между Кредитната банка за възстановяване и получателите на заемите и на средствата за финансиране. Срокът за сключване на договорите е до края на 2011 г. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 21 народни представители, без „против” и “въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.), № 002-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2010 г.” Благодаря Ви, господин Вълков. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Тошев.

Подписването на спогодбата е в духа на съществуващите приятелски отношения между двете държави и е израз на желанието чрез партньорско финансово сътрудничество тези отношения да укрепват и да се задълбочават. Целта на спогодбата е да допринесе за социалното и икономическото развитие на България. Предвижда се правителството на Федерална република Германия да предоставя на правителството на Република България или на други получатели, които да са избрани съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитната банка за възстановяване (КfW) средства във вид на свързан заем в размер до 34 млн. 373 хил. евро за Проект „Комунална инфраструктура – Техническа инфраструктура 2010-2013”. В тази сума се съдържат 4 млн. 700 хил. евро от обещаната за 2003 г. сума и финансов принос за изграждането на Фонд за проучвания и експерти в размер до 300 хил. евро съдържа клауза за освобождаване на КfW от данъци и други държавни вземания, които се събират в Република България във връзка със сключването и провеждането на посочените в чл. 2 договори, а също поемането на финансовите задължения от правителството на Република България под формата на предоставяне на гаранции по договорите. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.).” Благодаря. Няма такива. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.) под № 002-02-24, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2010 г. Моля, режим на гласуване.

Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1. С това законопроектът е приет на първо четене. Заповядайте за процедура,

подписана на 7 юни 2010 г. в София.”

Благодаря, господин председател. „На свое заседание, проведено на 7 юли 2010 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране. От името на вносителя той бе представен от господин Петър Киров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Протоколът от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и Протоколът от 2005 г. към към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф, бяха приети на Дипломатическа конференция на Международната морска организация през м. октомври 2005 г. Република България участва в Дипломатическата конференция и подписа заключителния акт на конференцията, като подкрепи функционирането на ефикасна система от международни договори, които ще насърчат международното сътрудничество в борбата срещу тероризма. Протоколът от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване разширява обхвата на незаконните умишлени деяния срещу или на борда на кораб, които имат за цел да отправят заплаха срещу населението или да принудят правителството или международна организация да извърши или да се въздържи от извършване на действие, които могат да доведат до смърт, тежко нараняване или увреждане. В тази връзка превозването на борда на кораб на биологично, химическо и ядрено оръжие е определено за престъпление, както и незаконното и умишлено превозването на борда на лице, извършило престъпление по смисъла на Конвенцията. Наказателна, гражданска и административна отговорност е предвидена и за юридическите лица, която се носи независимо от наказателната отговорност за физическите лица, извършили престъпленията. Държавите – страни по Конвенцията си оказват сътрудничество за предотвратяване и преследване на незаконните действия, попадащи в обхвата на Конвенцията, в съответствие с международното право. Протоколът от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф, инкриминира незаконните и умишлени деяния, които са извършени срещу или на неподвижна платформа, както и разтоварването на всякакво взривно вещество, радиоактивен материал или биологично, химическо и ядрено оръжие, освобождаването от неподвижна платформа на петрол, втечнен природен газ или друго опасно или вредно вещество в количество или концентрация, която може да причини смърт или увреждане. Протоколът предвижда всяка държава-страна по Протокола да вземе необходимите мерки за установяването на юрисдикция по посочените престъпления. След проведената дискусия единодушно с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф, шелф, № 002-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2010 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 1 юли 2010 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Протокола.

С предвидените в Протокола от 2005 г. към Конвенцията изменения се обявява за престъпление по смисъла на Конвенцията и незаконното и умишлено превозване на борда на кораб на взривоопасен или радиоактивен материал със знанието, че той е предназначен за използване за причиняване или заплаха за причиняване на смърт, тежко нараняване или увреждане. Целта е отправяне на заплаха за населението или да се принуди правителство или международна организация да извърши или да се въздържи от извършване на действие. Регламентира се като престъпление и превозването на борда на кораб на биологично, химическо или ядрено оръжие със съзнанието, че представлява такова оръжие. С Протокола от 2005 г. към Конвенцията се разширява обхватът на действието на чл. 8 от Конвенцията, с което се предвижда въвеждането на правото за извършване на инспекции на плавателни съдове, плаващи под чуждо знаме, за които има подозрения, че корабът, товарът му или лице на борда му, е свързано с извършването на терористични актове. Основен принцип при прилагането на тази норма е даването на изрично разрешение за извършването на инспекция на даден кораб от държавата на знамето. С измененията се създават конкретни правила за реализиране на процедурата по извършване на инспекции, които представляват оптимизиране на сътрудничеството между държавите във възможно най-висока степен за предотвратяване и преследване на незаконните действия в обхвата на Конвенцията. Тези мерки предвиждат възможност за отправяне на молба както от страна на държавата на знамето за помощ към други държави, така и от страна на молещата страна към държавата на знамето. В последния случай в отговор на молбата държавата на знамето след потвърждаване на националността или разрешава на молещата страна нейни представители да се качат на борда и да вземат подходящи мерки при определени условия, или извършва самостоятелно качване на борда и осъществява претърсване или представители на двете държави предприемат съвместно претърсване, или първата държава отказва разрешение за качване на борда и претърсване. Под „подходящи мерки” спрямо кораба, могат да разбират: спиране, качване на борда му и претърсване на кораба, неговия товар и лицата на борда; разпит на лицата на борда с цел установяване дали е извършено или предстои да бъде извършено престъпление по Конвенцията. При откриване на доказателства за деяния, влизащи в обхвата на Конвенцията, държавата на знамето може да разреши на молещата страна да задържи кораба, товара и лицата на борда до получаването на указания от първата относно по нататъшните действия. от 2005 г. регламентира като престъпни незаконните умишлени деяния, имащи за цел да отправят заплаха към населението или да принудят правителство или международна организация да извърши или да се въздържи от извършване на действие, като при това се причинява смърт, тежко нараняване или увреждане. Деянията са съставомерни в случай на използване срещу или на неподвижна платформа на взривно вещество, радиоактивен материал или биологично, химическо или ядрено оръжие; освобождаване от неподвижна платформа на такива, както и освобождаване на петрол, втечнен природен газ или друго опасно или вредно вещество в такова количество или концентрация, които да причинят посочените по-горе последици. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф,

Уважаеми господин председателстващ, поради това, че мотивите преди становището на комисията в основата си дублират мотивите на предишните комисии – водещите, ще представя пред колегите становище на комисията: „На редовно заседание, проведено на 30 юни 2010 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф, № 002-02-20, внесен от Министерски съвет на 17.06.2010 г. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Колеги, откривам разискванията. Изказвания има ли по тази точка? Няма такива. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф. Гласували

Гласували 87 народни представители: за 87, против няма, въздържали се няма. С това законопроектът е приет на първо четене. Господин Ципов, заповядайте – процедура.

Предложението е прието. „ЗАКОН за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф Чл. 1. Ратифицира Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността

от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф

Колеги, подлагам на гласуване така внесения за второ гласуване законопроект. Гласували

Процедура – господин Ципов, заповядайте. КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. На основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, правя процедурно предложение за удължаване на срока за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

предложение. Гласували 85 народни представители: за 85, против няма, въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Тошев – процедура. Заповядайте.

за направа на предложения за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Закон за изменение и допълнение Закона за физическото възпитание и спорта – с три седмици, внесен от Иво Димов и група народни представители, което предложение моля да поставите на гласуване.

заместник-министър на труда и социалната политика и госпожа Елка Димитрова, директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика, да бъдат допуснати в залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, гласуваме така направеното процедурно предложение. Гласували

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 1 юли

Постъпило е предложение от народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов за § 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 8 думите „изследванията на пазара на труда” се заменят с „изследване и прогнозиране на пазара на труда”. 2. Създава се нова т. 11: 11: „11. възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация;” 3. Досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14. и 14. 4. Създава се т. 15: „15. разходи по заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” и ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са допустими по този закон”.”

Постъпило е предложение от народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов за § 7. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Създава се чл. 27а: „Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия: 1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване; 2. не са обявени в несъстоятелност; 3. не са в производство по ликвидация, а а лицата по ал. 2 - не се намират в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация; 5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:

не са били членове на управителни и/или контролни органи на лица, на които са налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28,

Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, доказват обстоятелствата по ал. 1,

Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Благодаря. Някакви разисквания по тези параграфи? Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграфи 8, 9 и 10, както са по вносител. Гласували

По § 28 е постъпило предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов.

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Министерският съвет, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и юридически лица с нестопанска цел регистрирани по реда на Глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда.” Създава се нова ал. 2: „(2) Ежегодно по решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта се съставя комисия за оценка и подбор на програми/проекти предлагани по реда на ал. 1 и чл. 25 и 33. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

Гласували 89 народни представители: за 17, против 37, въздържали се 35. Предложението не е прието.

постъпило предложение на народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – т. 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29 със следната редакция: „§ 29. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съставените при спазване на предвидената в закона процедура актове, които притежават законоустановеното съдържание, имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях до доказване на противното.” 2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. случаите, когато лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или на адреса по месторабота, връчването се извършва, като на таблото за обявления и на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2 се поставя съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване. (3) В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2.” 3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.”

Народните представители Светлана Ангелова, Светомир Михайлов и Стефан Господинов оттеглят направеното предложение.

ли изказвания, разисквания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов,

тоест в § 29, чл. 85 от направеното предложение на комисията - отпада т. 1. Подлагам на гласуване текста на комисията,

Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това и законопроектът е приет окончателно на второ гласуване. Благодаря. Колеги, 15 минути почивка! (След почивката.)